Milorad (HNS)** Nastavljamo sa radom. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 352;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 S nama je predstavnik predlagatelja, zamjenik ministrice sa suradnicom, gospodin Željko Uhlir u ime predlagatelja. Zamjeniče, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniku, dame i gospodo. Imam priliku predočit vam ukratko prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti. Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti uređeno je obavljanje stručnih geodetskih poslova u RH. Navedeni zakon uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastra nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama te udruživanje u strukovnu udrugu ovlaštenih inženjera geodezije. Analizom odredbi navedenog zakona utvrđeno je da je isti naknadno trebalo uskladiti sa pravnom stečevinom EU i to sa Direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu i sa Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija. Usklađenje je potrebno osigurati u dijelu koji se odnosi na osiguranje slobode poslovnog nastana i kretanja usluga, uklanjanje zapreke da ovlašteni inženjeri geodezije mogu imati samo jedan ured i brisanje pravila prema kojem se nakon proteka 6 mjeseci prekinutog rada gubi pravo obavljanja stručnih geodetskih poslova. Slijedom navedene potrebe naknadnog usklađenja preispitane su i postojeće odredbe zakona kojima su propisani uvjeti za obavljanje stručnih i geodetskih poslova stranih osoba koje imaju sjedište u državama ugovornicima ugovora o europskom ekonomskom prostoru kao i stranih osoba koje nemaju sjedište u državama ugovornicima ugovor o europskom ekonomskom prostoru te su ovim zakonskim prijedlogom predložena nova rješenja za obavljanje stručnih geodetskih poslova stranih osoba. Nadalje, usklađivanje s pravnom stečevinom EU u smislu Direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija impliciralo je i usklađivanje s hrvatskim zakonodavstvom i to sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija prvenstveno u dijelu koji se odnosi na ishođenje rješenja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o priznanju inozemne stručne kvalifikacije te upis strane osobe u odgovarajuće evidencije komore. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona uređuju se pojedina postupanja iz nadležnosti Državne geodetske uprave i u dijelu u kojem se propisuje obvezni sadržaj evidencije suglasnosti koju vodi Državna geodetska uprava kao službenu evidenciju. Nadalje, izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti isti se usklađuje i sa Kaznenim zakonom na način da se izbjegne preklapanje zakonskih opisa prekršaja i kaznenih djela kako je to određeno odlukom o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske sa Kaznenim zakonom. Slijedom navedenoga donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti pored usklađenja s relevantnom pravnom stečevinom EU u području pružanja geodetskih usluga na unutarnjem tržištu osigurava se pravni temelj za nesmetano egzistiranje zakona, unaprjeđuje se u dijelu vođenja službenih evidencija upravna postupanja iz nadležnosti Državne geodetske uprave te se omogućava pojednostavljena i praktična primjena zakona te vas molim da podržite ovaj prijedlog izmjena i dopuna. Zahvaljujem. Hvala i vama zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Sada ćemo zastati sa radom. Utvrđujem stanku i nastavljamo u 15,00 sati. Hvala